prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kulturnim vijećima, prvo čitanje, P.Z. br. 210 Pozdravljam zamjenika ministrice Berislava Šipuša sa suradnikom.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 Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Sabora, poštovane dame i gospodo. Nekoliko rečenica o prijedlogu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o kulturnim vijećima. Predlaže se izmijeniti i dopuniti Zakon o kulturnim vijećima tako da se urede sljedeća pitanja, utvrditi će se područja za koja se osnivaju kulturna vijeća što djeluju pri Ministarstvu kulture tako da se predviđaju dva nova kulturna vijeća – Vijeća za kulturni i umjetnički amaterizam kojeg nije bilo dosada i Vijeće za financiranje međunarodnih projekata. će i postojat će i dalje glazbena vijeća za glazbenu i glazbeno-scenske umjetnosti, vijeća za dramske, plesne i izvedbene umjetnosti, vijeća za knjižne, nakladničke knjige, časopise i e-časopise i knjižarske djelatnosti, vizualne umjetnosti, kulturni i umjetnički amaterizam, inovativne umjetničke i kulturne prakse, međunarodnu kulturnu suradnju i Vijeće za financiranje međunarodnih projekata. Odredit će se i prema potrebi odlukom ministra kulture da se mogu osnovati i druga vijeća. Uredit će se sastav kulturnih vijeća tako da ona mogu imati pet ili sedam članova o čemu donosi odluku ministar, odnosno ministrica kulture dok sadašnja vijeća znamo imaju pet članova. Odredit će se obavezno osnivanje Vijeća za područja županija i gradova koji imaju više od 20 tisuća stanovnika. vijeća postoji obveza osnivanja kulturnih vijeća postoji za gradove koji imaju više od 30 tisuća stanovnika. I ova bi se obveza onda proširila na 7 dodatnih gradova. U ovom slučaju to su Križevci, Virovitica, Zaprešić, Petrinja, Kutina, Sinj i Požega. Odredit će se rok u kojem se mora donijeti akt o osnivanju navedenog kulturnog vijeća i provesti postupak imenovanja članova kulturnog vijeća. Uredit će se nadalje i pitanje sukoba interesa na način da se sada predviđaju stroža pravila vezana za sudjelovanje pojedinih članova vijeća koji su u mogućem sukobu interesa u radu sjednice vijeća pa tako član vijeća koji je neposredno zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju koji ima udio u vlasništvu ili sudjeluje u upravljanju pravne osobe koja obavlja djelatnosti u kulturi iz područja kulturnog vijeća ne može sudjelovati niti u raspravi o tom pitanju i izuzet je također od odlučivanja o tom pitanju. Važećim zakonom podsjećam nije predviđena mogućnost izuzimanja pojedinog člana vijeća od odlučivanja na sjednici vijeća. Nadalje, brisat će se odredba o poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, alternativne kulture i kulturnoga amaterizma s obzirom da se osniva posebno vijeće za ta područja. Prijelaznom odredbom propisat će se nastavak rada postojećih kulturnih vijeća. Rok za pokretanje postupka i imenovanja članova novoosnovanih vijeća te imenovanje dvaju novih članova vijeća, onih vijeća za koja se utvrdi da će imati sedam članova. završnom odredbom odredit će se i dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o kulturnim vijećima i njegova objava u "Narodnim novinama" **Batinić, Hvala lijepa zamjeniče ministra. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ukoliko ne, otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a Jasen Mesić. Izvolite kolega.

gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, poštovani zamjeniče ministrice, evo imamo priliku svjedočiti u Hrvatskom saboru o još jednim izmjenama i dopunama zakona, godinu i tri mjeseca iz Ministarstva kulture isključivo izmjene i dopune nijednog novog zakona. Ali doduše ovdje ima jedna prednost. Ovaj zakon je bio na glavnoj raspravi, što u nekim zakonima iz Ministarstva kulture nismo bili svjedoci. Dapače neki još dan danas nisu na javnoj raspravi ko recimo u točci koja će doć sad na raspravu iza ove točke. Malo bih rekao u povijesti ovoga zakona. On je donesen za vrijeme dok je ministar kulture bio gospodin Vujić. Željelo se na taj način proširiti krug ljudi koji odlučuju u programima koji se objavljuju u natječajima za javne potrebe u kulturi. Zakon je minimalno bio promijenjen u izmjenama i dopunama jer se smatralo da je takav ipak polučio pozitivne rezultate i da je donio mogućnost da se u programima u kulturi oglašuje u širem krugu. Sukus kulturnih vijeća i pravi smisao njihovog djelovanja može biti onda kad imate strategiju ili kad nemate strategiju onda barem proklamiranje strateške ciljeve i kad imate isto tako kriterije i postupak evaluacije koji vam omogućuje da vidite da li ono što su vijeća odredila financirati uz potpis ministra i opravdalo svoju svrhu. S obzirom da još uvijek barem ja još nisam vidio a gotovo sam siguran da nema proklamiranih strateških ciljeva pa ni za ova nova vijeća koja se sada osnivaju, vijeća ne mogu dati svoju punu svrhu i tako će god biti dok nemamo proklamirani niti jedan strateški cilj, niti jednu strategiju a koja je inkluzive od toga bila najavljivana kad je ministrica Zlatar Violić preuzela ministarstvo. Isto tako je vrlo bitno reći da se u ovom prijedlogu zakona, odnosno izmjenama i dopunama zakona legalizira sukob interesa. Sukob interesa se legalizira u tome što danas može biti čovjek imenovan vijeće, sjediti u tom vijeću ali doduše kaže se ne smije u tom programu s kojim je povezan se ne smije o njemu glasati ili o njemu izjašnjavati. Dajte molim vas, ako on sjedi u vijeću pored kojeg ima kolegu ili kolegicu vrlo jasno je da će kolega podržat program od kolege i kolegica podržat od kolege i na taj način svi čisti. Neću reći niti da je do sada u vijećima vila idealna situacija. Neću reći, međutim taj problem se trebao riješiti na drukčiji način. Ili mogućnošću bržeg rotiranja predstavnika u vijeću što znači da članove vijeća izmjenjujete ili jednogodišnje ili dvogodišnje pa tako da svi dođu u priliku odlučivati o tome i na neki način izbjegnu odlučivati o svojim vlastitim programima koje su predložili ili na način da u vijeća predlažu svoje predstavnike najveće umjetničke kulturne udruge, strukovne organizacije kao što je to recimo propisano u Zakonu o zaštiti kulturnih dobara gdje u vijeću za kulturna dobra postoji uvijek predstavnik hrvatskog restauratorskog zavoda što je logično jer je to državna institucija koja ima gotovo pet stotina restoratera i konzervatora i koja obavlja više od 30% restauratorskih zahvata u RH. Dakle Dakle potpuno je logično da njihov meritorni predstavnik bude u vijeću, ne zato da bi na neki način vuko svojim programima, jer to ne može jer je određena kvota nego na način da bi osigurao jednu institucionalno rekao bih kompetentnost. U javnoj raspravi čiji ovdje imam ispis, nema nikoga tko je rekao da ovo nije legalizacija sukoba interesa. Nikoga. Pojedine kolegice i kolege koje su u javnoj raspravi uzeli učešće hvalili su određene odredbe ali nema nikoga tko je to pohvalio. Ne kažem da je stanje prije bilo idealno, ali ako se već išlo u to, onda je to trebalo riješiti na ovakav način kao što sam predložio. Potpuno mi je nejasno zašto povećanje broja članova sa 5 na 7. Potpuno mi nejasno. Zbog čega je potrebno dodatno financijski opterećivati ministarstvo da i ovako mala sredstva koja su smanjena koja su smanjena svojim proračunom na minimum minimuma po mojem mišljenju dodatno financijski opterećivati ministarstvo da mora još izdvajati naknade za još po dva člana u svakom vijeću, čemu? Pa zar nije bilo bolje ta sredstva uključiti u pojedine kulturne programe. Ako se ne varam, navedeno je da će za potrebu financijsku potrebu realiziranja ovog zakona biti potrebno više od 700 tisuća kuna. Ako uzimate predloženi proračun za kulturu ove godine, vidjet ćete da je za pripremu svih projekata koji bi se trebali prijaviti na fondove EU milijun kuna što znači da nam naknada za vijeća pojedu da tako to kažem gotovo jednako sredstava nego što ulažemo u pripremu svih projekata i još širimo broj članova. Ako pak vidimo da je objašnjenje zbog toga što legaliziramo sukob interesa, objašnjenje to da smo mala zemlja i da jednostavno ne možemo naći dovoljni broj stručnjaka, a da istovremeno se ne dovedemo u takvu situaciju onda mi je potpuno nejasno zašto se nameće zakonska obaveza da se vijeća moraju osnovati osnovati u gradovima koja imaju više od 20 tisuća stanovnika. Ako već na razini države se kaže nismo u mogućnosti da potpuno izbjegnemo sukob interesa, a sada to radimo od gradova od 20 i tražimo od njih da osiguraju financijska sredstva za ta vijeća. Mislim da bi bilo puno produktivnije da je svaki od ovih gradova koji je napomenut osigurao troškove za jednu knjižaru u svom centru i dao ju na korištenje nekome tko bi imao način plasirati obje knjige, a znamo u kakvom je stanju i izdavaštvo i sustav knjižnica. Mislim da bi to bilo kudikamo učinkovitije, bilo bi kudikamo učinkovitije kada bi se tim gradovima dala mogućnost da ta sredstva ulože u infrastrukturu u kulturi za koju nije potrebno odlučivanje kroz vijeća u svoje lokalne muzeje, u svoje lokalne galerije, muzičke škole, po meni puno učinkovitije nego naredbe da se vijeća moraju formirati. Tim prije što je zakon kakav je bio kakav je do sada ne brani osnivanje vijeća po bilo kojem pitanju. Prema tome svaki gradonačelnik ili svako vijeće ili svaka skupština mogla osnovati vijeće ako je trebalo o nekom problemu u kulturi zauzeti stav. Kako smo spomenuli da je samo milijun kuna predviđeno za europske projekte, isto je tako potpuno nejasno i puno njih koji su participirali u javnoj raspravi potpuno je nejasno čime bi se bavilo Vijeće za financiranje iz međunarodnih fondova i kakav profil ljudi u tom vijeću treba biti i po kojim kriterijima će odlučivati. Prvo, zato što su međunarodni fondovi toliko raznoliki pa i u EU imate i Fond za kulturu i za medije koji od 2014.godine postaju kreativna Europe, pa imate Fondove za digitalizaciju, pa koprodukciju pa razne druge fondacije itd., itd. Uzmimo primjer, neka lokalna zajednica ili neki muzej prijavi recimo za međunarodne fondove EU dvorac u kome ima postaf kome ima postaf i traži od Ministarstva kulture da mu pomogne u participacijskim sredstvima. Postoji Vijeće za kulturna dobra, najstručniji ljudi koje imamo u RH koji o tome mogu odlučivati. Vijeće podrazumijeva u tom smislu i potpuno novu prijavnicu. Ima ih 15 ili 17 ne znam da li sam točno rekao gdje se prijavljuju programi javnih potreba u kulturi. Čemu će služiti to vijeće? Znači da izaberete iz svake varijante jedne osobe nijh 7 nećete moći pokriti sve vrste fondova kakvi se pojavljuju. Inače mogli bi tu postaviti i pitanje koliko je projekata u kulturi financirano iz međunarodnih fondova u proteklih godinu dana ili u protekle dvije godine? Ne znam što se na koji način želi postići. Mislim da je dobro da se išlo možda na osnivanje vijeća za kulturni amaterizam, mada i prije smo svjedoci da je kulturni amaterizam bio zastupljen u vijeću u kojem je bio zastupljen prije. Dokaz tome su i niz upisa na reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine UCESCO-a, a naravno da je to vijeće pomoglo u tome. I nisam siguran da će bilo kakvim ovim izmjenama i dopunama da će se ostvariti ona svrha i onaj cilj zbog čega su vijeća zapravo osnovana, zato što nemaju strateški cilj. To je glavni imput koje vijeće imalo ono 3, 5, 7, 9 ili 15 članova mora imati. U tom smislu kada se već išlo u izmjene i dopune zakona, mislim da bi bilo puno bolje da se radilo o tome, a s obzirom da je u izmjenama i dopunama bilo prilike da se definitivno otkloni svaka sumnja od sukoba interesa, mislim da smo ju ovim na određeni način postupili. I isto tako moram spomenuti da je na jednom od odbora iznesena vrlo dobra primjedba, a to je da ove financijske obveze koje će dobiti gradovi između 20 i 30 tisuća stanovnika da se primjenjuju sa donošenjem novog proračuna odnosno od sljedeće kalendarske godine. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Imamo prijavljene 4 replike. Prvi se javio Igor Kolman. Izvolite kolega Kolman. Kolega Mesić čini mi se da je vaša formulacija legalizacija sukoba interesa koju ste nekoliko puta upotrijebili ipak bitno pretjerana, tim više što ste sami gotovo u istoj rečenici svaki puta priznali da je situacija do sada kako vi velite nije bila sjajna, a ako budemo iskreni bila je vrlo loša. Govorim o samom normiranju dakle cijela ta priča je do sada bila bitno lošije normirana nego što se u ovom prijedlogu nudi kao rješenje jer do sada su ljudi zainteresirani za pojedini slučaj mogli sudjelovati u raspravama, a sada ovim prijedlogom ne mogu sudjelovati u raspravi i odlučivanju. Dakle, mislim da je legalizacija sukoba interesa daleko pretjerana konstatacija i formulacija. Hvala. Imamo odgovor na repliku. Izvolite kolega Mesić. **Mesić, Jasen (HDZ)** Ne, nisu ni do sada mogli sudjelovati ni u glasanju ni raspravu, to je tako bilo na vijećima riješeno, međutim kažem to nije idealna situacija. O tome vam može posvjedočiti sadašnja ministrica kulture gospođa Zlatar Violić, naime ona je sudjelovala i aktivno radila u Vijeću za knjigu Ministarstva kulture pa vam može pobliže pobliže o tome reći. Ovu formulaciju koju sam izrekao vam je napisana u javnoj raspravi na portalu Ministarstva kulture na više od 10-tak slučajeva su ugledni ljudi koji djeluju u području kulture to više puta napisali. Prema tome, to nije moj originalni proizvod.

i ja bih išao možda korak dalje, neću govoriti o tome što će ovaj zakon učiniti, vidjet će praksa, ali bih nešto rekao o vijećima koja jesu žarište korupcije, bez obzira ne govorim o vlasti nego govorim o samim vijećima. Recimo teško je u gradu Zagrebu u primjerice kazališnoj djelatnosti probiti barijere koje su postavili interesni klanovi. ravnateljima, vođama grupa od 10, 9 će vam potvrditi ovo što sam sada rekao. Često su ti interesni klanovi i u vijećima. Nezavisna kazališna scena zbog toga loše prolazi i recimo nezavisna kazališna scena u gradu Zagrebu, a vjerujem da je još na razini Hrvatske daleko gore, je podcijenjena. Samo pogledajte koliko društvo ulaže u cijenu ulaznice u HNK, u cijenu ulaznice neke nezavisne kazališne grupe ili nezavisne kazališne produkcije. To je višestruko veće, ne samo s obzirom što oni imaju hladni pogon. Koliko nezavisna scena danas ima više gledatelja, dva puta nego što imaju kazališta koja su financirala ili od gradova ili od države ili Odlično prolaze dobro povezani pojedinci i pod krinkom umjetnosti rade fantastično plaćen biznis. O tome kad se raspravlja sada u kulturnim vijećima treba sve to imati na umu i uvažiti ono što su rekli ljudi koji su u praksi. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. I još jedna replika, Ivanka Roksandić. Izvolite. Nisam primijetio pločicu. Digli ste ruku? Oprostite kolegice Roksandić. Izvolite kolega Mesić ali drugi put vas molim malo dulje držite ruku onda u zraku. **Mesić, Jasen Mogu se složiti s dosta toga što ste rekli pitanje nezavisne kulturne scene i njenog financiranja itd. podrazumijeva izmjenu paketa zakona, a i to podrazumijeva strategiju i čini mi se da ćemo morati prije ili kasnije krenuti u tom smjeru. Što se tiče HNK Zagreb činjenica je da ono je financirano za naše prilike u kulturi sa značajnim iznosom novca bilo od države, bilo od grada Zagreba. Ja mislim da njegovo specifično mjesto postoji. Ja nisam protiv kulturnih institucija, ali sam sasvim sigurno za adekvatni suport financijski i svaki drugi nezavisnoj i kulturnoj sceni. Mogli ste vidjet od predstavnika nezavisne kulturne scene za 2012. godinu da izrazito nezadovoljni sa postotkom financija koje je bilo odvojeno za njihovo djelovanje kako od grada tako i od ministarstva tako da s te strane čini mi se da je pred nama još velik posao. Hvala. I replika Ivanka Roksandić, izvolite kolegice. možda ne direktno ali nameće malim jedinicama lokalne samouprave zato što smo sada snizili ono da kulturna vijeća moraju osnovati i jedinice lokalne samouprave koje imaju 20-tak tisuća stanovnika. Nabrojali ste neke od njih pa ću ja navesti konkretan primjer. Zamjenik ministra je među ostalima u tih 7 koji imaju sada po posljednjem popisu naveo i grad Petrinju, a nešto ću vam reći. Grad Petrinja izdvaja oko milijun i 600 tisuća kuna za redovni rad svoga Hrvatskog doma ili pučkog otvorenog učilišta što sve podrazumijeva centar za kulturu jedan, zatim zatim svoj knjižnice milijardu i 200 milijuna kuna i za sve programe, dakle manifestacije sve koje se provode u gradu i za djelatnost i amaterizma i svih mogućih djelatnosti u kulturi oko 500 tisuća kuna. Ako ovo izdvojite što je redovno dakle 950 tisuća kuna su javne potrebe u kulturi u gradu Petrinji i sada se nameće osnivanje jednog takvog vijeća. Ja bih bila slobodna nešto drugo predložiti, da ne da mora grad koji ima 20 ili manja jedinica, možda će bogatija jedinica lokalne samouprave moći i sa manjim brojem stanovnika osnovati kulturna vijeća ili jedno kulturno vijeće, koliko donesu odluku, ali mislim da je ovo nepotreban namet, još jedan namet, a svaki dan donosimo izmjene i dopune zakona u kojima samo namećemo neke obveze našim gradovima i općinama, mislim na financijske obveze, a da za to nemaju osigurana sredstva. Bila bi sretnija kad bi za rad ovih vijeća i ovoga dali nekom kulturnom umjetničkom društvu, dakle poticali kulturni amaterizam, reći ću vam i zašto, jer u njihovim javnim potrebama imate da neka društva dobivaju po 5,6 tisuća kuna godišnje. i samoj vam je poznato probleme u financiranju kulturnih djelatnosti u Petrinji po pitanju lokalnog muzeja, po pitanju galerije itd. Poznati su vam isto tako problemi u financiranju drugih programa u kulturi u većim gradovima nego što je Petrinja kao što je recimo Sisak. Mi smo uz pomoć lokalne samouprave i da praktički lokalna samouprava nije mogla naći sredstva za pokrivanje krova od galerije na adekvatan način se pobrinuti o svim kulturnim programima koji su bili predloženi. A sad zamislite taj trošak još dodatno na vijeće što znači da se sredstva za kulturne programe automatski smanjuju. Čini mi se da to nije pravi efekt za poticanje kulturnih djelatnosti u lokalnim sredinama. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. I zadnja replika Boro Grubišić. Izvolite kolega.

ovo zapravo ovaj zakonski prijedlog legalizacija sukoba interesa. Ja bih još na to dodao koja do sada, dakle legalizacija sukoba interesa koji do sada nije legaliziran. Naime, mislite li vi da i do sada toga nije bilo ili pak mislite da bilo kakav zakonski prijedlog pa i ovaj neće odstraniti ono što je da kažem u neku ruku bitno kada se radi o sukobu interesa bez obzira što zakonske odredbe pokušavaju zapriječiti. Dakle, sukob interesa kad je Hrvatska relativno mala zemlja, mala država gdje privatne, poslovne i rodbinske veze su zapravo toliko isprepletene i i još neke druge veze da je zapravo gotovo nemoguće da ne dođe do sukoba interesa. U kulturi govorim, o kulturnim vijećima, a i nekim drugim hvala Bogu Hvala. Odgovor na repliku Jasen Mesić. Izvolite kolega. **Mesić, Jasen (HDZ)** Ja sam vrlo jasno naveo kompletnu povijest ovog zakona, vrlo jasno sam naveo da je i sada i u proteklo vrijeme i dok je ovakva averzija zakona da je bilo situacija koje nisu bile najtransparentnije po pitanju sukoba interesa. Nemam ja problem to reći, ali pogledajte sad gospodine Grubišić. Sad to eksplicite piše s čime otvarate ogromnu mogućnost. Zamislite vijeće recimo za knjigu. Moguće je da unutra bude pet predstavnika izdavačkim poduzeća i zamislite da oni donesu odluku da se financiraju samo programi koje su predložili pet izdavačkih poduzeća. A znate li koliko radi ljudi u izdavačkom sektoru u Republici Hrvatskoj? Preko 10000. Hajde zamislite hipotetski takvu situaciju. I sukladno zakonu to je sukladno zakonu. Ja mislim da ako se već htjela smanjit mogućnost sukoba interesa onda je trebalo smanjiti broj članova vijeća, a ne ga povećati ili proširiti još na gradove od 20000 ljudi. Mislim da smo napravili upravo suprotno. I ponovno ne kažem ja da je to samo moja opaska, nego opaska svih onih koji su sudjelovali u javnoj raspravi. Mislim da je to posebno zabrinjavajuće.

Zakona o kulturnim vijećima. Kao što je kolega Mesić rekao dakle Zakon o kulturnim vijećima donesen je 2004. godine. Manje izmjene i dopune doživio je 2009. godine, ono što dakle želim reći da gotovo 10 godina primjene zakona moglo se uočiti njegove prednosti, ali su se mogle uočiti i njegovi nedostaci. Temeljem tog zakona pri ministarstvu osnovana su kulturna vijeća: Kulturna vijeća za glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost, Kulturno vijeće za dramsku umjetnost, Vijeće za knjigu i nakladništvo, Vijeće za likovnu umjetnost, Vijeće za medijske kulture, te Vijeće za međunarodnu kulturnu suradnju te europske integracije. Isto tako, u jedinicama lokalne odnosno regionalne samouprave osnivala su se vijeća u nekim jedno, u nekim više koja su zapravo donosili prijedloge kod izrade javnih potreba u kulturi prilikom dakle izrade proračuna pojedinih jedinica lokalne odnosno regionalne samouprave kao i kod izrada strategija i promišljanja i kreiranja kulturne politike jedinica lokalnih samouprava. Ono što se uočilo kao nedostatkom postojećeg zakona je zapravo upravo izbor članova kulturnog vijeća pogotovo u onim jedinicama lokalne samouprave u kojima smo imali, dakle više kulturnih vijeća s obzirom na restriktivan kriterij u ovom važećem zakonu čime je praktički bilo onemogućeno sastavljanje kulturnih vijeća od najistaknutijih kulturnih djelatnika i umjetnika. Jer člankom 4. važećeg zakona postojalo je ograničenje kod izbora istih članova, pa su se jedinice lokalne samouprave kao i regionalne dešavalo niz problema prilikom sastavljanja istih. Dakle, razvojem suvremene umjetnosti i kulture došlo je do potreba za proširenjem djelokruga vijeća kako bi se pokrila sva područja kulturnog i umjetničkog stvaralaštva stoga smatramo da su izmjene i dopune zakona potrebne. Što zapravo uređujemo ovim zakonom? Ovim zakonom uređuje se kulturna vijeća koja će djelovati pri ministarstvu. Dakle, dodaju se nova kulturna vijeća. Zatim se određuje broj članova kulturnih vijeća, otvara se mogućnost da sa pet ima odnosno ili sedam članova kulturnih vijeća, te se uređuje tok pitanja sukoba interesa. Upravo smo svjesni da će to pitanje izazvati najviše polemika. I mi u klubu SDP-a smatramo da je ovo dobar prijedlog upravo iz razloga kojeg sam već navela, a to je dakle, da su jedinice lokalne odnosno regionalne samouprave imale niz problema u sastavljanju svojih kulturnih vijeća i kod odabira dakle članova kulturnih vijeća. Jer ako želimo najbolje ljude koji će biti članovi kulturnih vijeća onda moramo biti svjesni da oni negdje rade, da djeluju putem neke udruge ili samostalno. S obzirom dakle da neke jedinice lokalne samouprave imaju jedno vijeće, ali neke imaju više vijeća, tako su npr. grad Dubrovnik, grad Rijeka, grad Pula, neke županije dakle prilikom sastavljanja mi smo imali velikih problema ja ću to reći na primjeru grada Rijeke. Ako imamo 7 vijeća po 5 članova to je 35 ljudi, sad uzmite područje grada Rijeke i oduzmite sve one ljude koji rade i djeluju u nekim udrugama, djeluju u nekim ustanovama ili djeluju samostalno, a apliciraju na proračun grada Rijeke. Dakle, mi smo automatizmom izbacili jedan ogroman broj ljudi koji zapravo trebaju djelovati i raditi kroz kulturna vijeća. I što se dešava? S obzirom na financijske situacije u proračunima gradova dešava se da vi morate posezati za članovima koji naravno ne dolaze iz vašeg grada. To naravno povećava koštanja samog člana kulturnoga vijeća i iz tog što sam sad rekla smatramo da je ovo rješenje gdje je dakle član kulturnog vijeća koji je zainteresiran za pojedini projekt ne može sudjelovati u raspravi i ne može glasati o tom projektu je jedno dobro ili barem kompromisno rješenje koje rješava problem u jedinicama lokalnih samouprava. Također, podržavamo i prijedlog oko osnivanja vijeća na području gradova koji imaju dakle više od 20 tisuća stanovnika. Smatramo da ćemo time ojačati i poticati kulturno i umjetničko stvaralaštvo na području tih jedinica koje dosada nisu bile u obavezi. Želim na kraju još napomenuti i to je kolega Mesić isto spominjao dakle u članku 10. prijedloga ovih izmjena i dopuna zakona kaže se da predstavničko tijelo grada koje ima više od 20 tisuća stanovnika donosi akt o osnivanju kulturnog vijeća i postupak provođenja u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. S obzirom da idu lokalni izbori ne znam sad kako brzo mislite ići u drugo čitanje, ali s obzirom da idu lokalni izbori i proračuni su za ovu godinu doneseni, a ovo ponovno opterećuje jedinice lokalne samouprave mislim da bi trebalo ipak ostaviti rok možda za 2014. godinu. Zahvaljujem. Prvi put kad sam digao pločicu za repliku to je bilo zbog toga što prvi zakon je donesen 2001. godine, a ne 2004. Dakle, rekao sam to u vrijeme kad je bio ministar Vujić i da je to tak bilo dobro kao što ste vi rekli kolegice vjerojatno bi i ministar Vujić u izbornom prijedlogu zakona, a i ministar Biškupić u drugoj varijanti zakona već uveli ovakvu formulaciju. Vjerujte i onda su se vodile jako teške rasprave. Drugo što repliciram nemoguće da će u gradovima između 20 i 30 tisuća stanovnika to poboljšati kulturnu djelatnost. Neće, jer će potrošiti novce za naknade u vijećima, a smanjit će mogućnost kvantum sredstava za kulturne programe sasvim sigurno. Vi ste naveli primjer da ste imali problem u Rijeci koji je jedan od najvećih gradova u RH formiranje vijeća. A isto tako kažem vam da se to moglo riješiti na taj način da se ograniči vremenski sudjelovanje u pojedinim kulturnim vijećima. Da se ograniči na godinu, na dvije na taj način bi svi došli u mogućnost govoriti o … /Govornik se ne razumije./… Zamislite sad situaciju gospodin koji predstavlja, koji treba odlučivati o nekakvom kulturnom programu izlazi van sa sastanka na kojem se to odlučuje, 4 preostalih ili 6 preostalih članova o tom programu onda odlučuje i on se vraća nazad. I onda on treba odlučivati o njihovim programima kad neki drugi kolega izlazi. Pa da vidim tu situaciju da će netko glasati protiv nečijeg predloženog programa. To je jednostavno. Hvala. Ima ona uzrečica kad čovjek makne pogled sa cilja onda vidi samo prepreke. Sljedeći za raspravu u ime kluba HNS-a je Igor Kolman. A pardon, oprostite **Komparić Devčić, Ana (SDP)** Hvala javila sam se, možda niste vidjeli. Kolega Mesiću ja se djelomično s vama mogu složiti. Možda je to vrlo nezgodno ili ovako ili onako, ali ja vam samo govorim primjer dakle ja ne govorim što se dešava u Ministarstvu kulture, u vijećima koja rade pri Ministarstvu kulture. Ja vam vrlo jasno govorim o problemima u kojima su se nalazile jedinice lokalne samouprave koje su imale više od jednog vijeća zato što se pokušalo dakle upravo dobiti najbolje ljude u pojedina vijeća i to je postalo nemoguće. Vi ne možete više od 30, znate što znači 35 ljudi najkvalitetnijih ljudi? Sigurno rade negdje, sigurno su u sklopu neke udruge, sigurno su se javili i aplicirali na javne potrebe i onda se dovodite u situaciju da vam je zapravo sastav kulturnoga vijeća negdje izvana, odnosno iz nekog drugog grada. To je bilo moguće dok je bila gospodarska situacija bolja. Sada je to gotovo nemoguće jer to jako puno košta. Nije isto imati člana kulturnoga vijeća iz istog grada ili nekog tko vam dolazi iz Osijeka ili Splita. To košta. I ja mislim da je ovo jedno možda kompromisno rješenje. (HNS)** U ime Kluba zastupnika HNS-a Igor Kolman. Izvolite kolega. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege zastupnice i zastupnici, poštovani zamjeniče i pomoćniče ministra. Vjerojatno će vam ovo doći kao šok, ali HNS će podržati ovaj prijedlog zakona i to iz sljedećih razloga a uglavnom ih je kolega Mesić već naveo samo mi imamo obratno mišljenje o stvarima nego što je to rečeno dosada. Dakle, prvo što se ovim zakonom predviđa je osnivanje 2 nova kulturna vijeća. Jedno je Vijeće za kulturni umjetnički amaterizam, drugo je Vijeće za financiranje međunarodnih projekata. To jedno i drugo smatramo dobrim. Što se tiče osnivanja vijeća za kulturni i umjetnički amaterizam do sada je samo u zakonu postojala odredba da potičemo takve djelatnosti. Mi nažalost u Hrvatskoj uvijek nešto potičemo i podržavamo a onda od toga bude malo ili ništa, tako da je ovo osnivanje vijeća sigurno korak konkretni korak u pravom smjeru. Što se tiče vijeća za financiranje međunarodnih projekata, također ga smatramo važnim i ne čini nam se da se ono preklapa sa svojom funkcijom, sa vijećem za međunarodnu kulturnu suradnju, jer se radi o dva odvojena i zapravo različite vrste poslova. Na kraju krajeva i različiti članovi se tu traže sa različitim kvalifikacijama na neki način za ta vijeća a razgovarali smo već u više navrata i kad smo govorili o proračunu za kulturu i za financiranje kulture u Hrvatskoj da je sigurno jedan od prioriteta kulturne politike u ovom trenutku a bit će sve više u Hrvatskoj iznalaženje raznih drugih načina financiranja kulture osim ovih klasičnih konzervativnih, standardnih proračunskih sredstava bilo da se radilo o državnom proračunu, bilo da se radilo o lokalnim proračunima. Isto tako podržavamo i mogućnost osnivanja novih vijeća jer naravno život donosi neku praksu i neko iskustvo i ovim se otvara mogućnost da ne moramo ići na promjenu zakona svaki put kad procijenimo da je dobro osnovati neko dodatno vijeće. Što se tiče povećanja mogućeg broja članova vijeća sa 5 na 7, dakle to nije propisano da mora biti, samo se daje mogućnost, također nam se čini kao dobra odluka i dobar prijedlog upravo zbog ovih odredbi o sprečavanju sukoba interesa kako bismo mogli osigurati funkcioniranje vijeća u situacijama kad neki od članova ne mogu sudjelovati u raspravi i u glasanju i tu naravno dolazimo do ključne odredbe ovoga zakona, do ključne promjene. Tu smo već i svi o tome govorili, ja neću ponavljati. Svakom slučaju nama u HNS-u se čini i uvjereni smo da je ovaj način

sasvim sigurno bolja varijanta. Ja ne mogu tvrditi i neću tvrditi da je to najbolje rješenje pod suncem, ali sigurno je mnogo bolje rješenje i mnogo bolji korak unaprijed nego što smo do sada imali. Također ova novost o 20 tisuća, o gradovima koji imaju 20 tisuća stanovnika, koji će sad također imati obavezu osnovati kulturna vijeća, sedam gradova već ih je zamjenik Šipuš spomenuo, Križevci, Virovitica, Zaprešić, Petrinja, Kutina, Sinj i Požega. Kad ih ovako nabrajamo, to su sve zaista ozbiljni gradovi, neki od njih već sada imaju ozbiljnu kulturnu ponudu. I kolegica Roksandić vi se nećete naljutiti što vam odavde na neki način odgovaram. Ali spomenuli ste Petrinju, trebali bismo se malo probati izvući iz tog plošnog načina razmišljanja. Možda će osnivanje kulturnoga vijeća u Petrinji upravo doprinijeti tome da utrošak proračunskog novca za kulturu bude efikasniji nego što je sada bio. Dakle možda to kulturno vijeće svojom kvalitetom, svojom koncentracijom na pitanja kulture u gradu Petrinji kao i u svim ovim drugim gradovima koje smo naveli možda dovedu do toga da će Petrinja trošiti manje novca nego što je do sad trošila na kulturu sa većim kvalitetnijim učinkom ili barem za iste novce imati bolju kulturnu ponudu. U svakom slučaju nam se čini da ova odredba sigurno da će u ovih sedam gradova doprinijeti kulturnom životu a na kraju krajeva onda kroz to i općem standardu života građana u tim gradovima. Dakle, promjene koje su ovim zakonom predložene, nama u HNS-u se čine i korisne i prilagođene praksi, i potrebama provođenja sustavne kulturne politike u RH. Hvala vam. Hvala i vama. Tri prijavljene replike. Prvi se javio Jasen Mesić. Izvolite kolega. **Mesić, Jasen (HDZ)** Zahvaljujem. Kolega Kolman neću se više vraćati na sukobe interesa ali ću vam na drugo čitanje donijeti konkretna zastupnička pitanja koja su bila postavljena od ondašnje oporbe prije dvije, tri godine za pojedine situacije u kulturnim vijećima, ono što sam rekao da nije ni u prošlosti bilo, jedino pa ćete vidjeti koji su sve zastupnici i SDP-a čini mi se i HNS-a postavljali ta pitanja, što je potpuno u suprotnosti s ovim što ste sada o ovome govorili. A što se tiče vijeća koje ste spomenuli da sam rekao, to nije točno. Ja sam spomenuo to da ako imate vijeće za međunarodnu kulturnu suradnju koji ima svoju prijavnicu, ako se tu prijavljuje projekt koji traži od Ministarstva da sudjeluje u sufinanciranju, a on se prijavljuje dalje. Ako je taj program iz područja kulturne baštine onda je naj meritornije da stručnu prosudbu u vrijednosti tog kulturnog dobra da vijeće za kulturnu baštinu. Ako je on iz područja suvremenog plesa onda vijeće za suvremeni ples u tom smislu, da se iskoriste stručni resursi koji u vijećima nesumnjivo postoje, i onda je potpuno nepotrebno to vraćati na drugo vijeće koje će to onda još jedanput rezati. A istovremeno ste osnovali mogućnost da u tom vijeću, da u tom vijeću bude opet netko tko će imat određeni interes za neki program da prije bude sufinanciran od mInistarstva kulture kako bi dobio sredstva iz Fondova EU. Dakle po meni potpuno nepotrebno tim više što su fondovi izrazito raznoliki, ima ih puno više nego vrsti vijeća koji su predloženi i u ovoj verziji zakona. Hvala. Odgovor na repliku, kolega Kolman. Izvolite. **Kolman, Igor (HNS)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Mesić, uja uopće ne sumnjam da je u prethodnim mandatima bilo puno pitanja o funkcioniranju vijeća i ja se veselim tim tim zastupničkim pitanjima. Upravo zbog toga mi se čini da je rješenje koje je sadašnja Vlada i Ministarstvo kulture predlaže bolje od onoga koje smo sada imali i da će biti manje takvih pitanja u budućnosti. Što se tiče vijeća za financiranje projekata zapravo mi nije jasna ova zadnja rečenica. Sami kažete da fondova ima puno više nego što ima vijeća. Pa naravno da ima upravo zato nam treba vijeće koje će se baviti primarno međunarodnim izvorima financiranja projekata. Hvala. Boro Grubišić, replika. Izvolite kolega. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Ma evo tragom rasprave uvaženog kolege Kolmana i evo pohvala koje je izrekao za promjene koje kažu da su korisne, ja bih na to dodao samo jednu rječicu upitnu, a to je samo kome korisne. Dakle, ako se govori o mnogo boljem rješenju što je također citat u odnosu na prije, ja tu vidim da je tu samo rješenje u povećanju broja kulturnih vijeća i to za kulturni i umjetnički amaterizam i financiranje međunarodnih projekata. Ako smo već na tome da je to bolje rješenje dakle povećanjem broja vijeća, pa ajmo još povećati broj vijeća pa razdvojiti Vijeće za glazbene, drugo, Vijeće za glazbeno scenske umjetnosti kao što bi mi specijalisti u medicini razdvojili specijalistu za lijevo oko i specijalista za desno oko i specijalista za lijevu nozdrvu ili desnu nozdrvu itd. pa da imamo što više vijeća jel je to jako dobro. To je mnogo bolje rješenje kako vi kažete po vašemu. A naime, radi se o tome da je proračun za ova dva nova vijeća 750 tisuća kuna iz iz Ministarstva kulture. Pa kada gledamo da ima 8 vijeća ukupno to znači da se izdvaja 3 milijuna kuna jer je još dodano ova dva nova dakle oko 3 milijuna kuna sva vijeća imaju određeni proračun i troškove. Eto, pa ako je to bolje ja se stvarno slažem ako je bolje. Hvala. Odgovor na repliku kolega Kolman. kao i dvaju novih kulturnih vijeća". Dakle ne govorimo o 3 milijuna nego govorimo o tih 744 tisuće koje smo uplanirali u tom proračunu sa tim vijećima ili bez tih vijeća koja sada donosimo, dakle taj dio ne drži vodu. Što se tiče boljeg rješenja i za koga je to rješenje bolje? Bolje je za sve ljude koji žive u RH jer ako uspijemo sustavno kvalitetno provoditi kulturnu politiku RH onda će svi građani ove zemlje imati više ili manje, izravno ili neizravno ali koristi od toga. Izvolite. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Kolman, vi očito niste mene dobro razumjeli. Ja sam vama i u svojoj replici kolegi Mesiću rekla da smatram da je ovo nepravedno prema jedinicama lokalne samouprave sa 20 tisuća stanovnika da moraju imati vijeće. I zalažem se da ona mogu imati vijeće jel bih isto tako postavila protupitanje, zašto onda ne 10 tisuća stanovnika? A kolegica Devčić je u svojoj raspravi itekako dobro ustvrdila da je teško u malim sredinama, upravo je ona to istaknula da je vrlo teško u malim sredinama u kojima nema dovoljan broj ljudi koji bi eventualno bili imenovani za članove vijeća jel oni moraju biti izuzetno ljudi koji su dosegnuli određena postignuća u svom umjetničkom stvaralaštvu kako onda uopće zadovoljiti to što vi kažete. Ja sasvim realno gledam jer dolazim jedne realne i manje sredine gdje nema ljudi koji bi eventualno to mogli postići. Zato se zalažem da to može ali ne moram zakon utvrditi da to mora biti. Još jednom nešto namećemo. I kada sam već kod toga, vi ste vidjeli u prelaznim i završnim odredbama da se ta vijeća ukoliko se ovaj zakon prihvati, a sada je prvo čitanje zato to iznosim moraju osnovati u ovim sredinama o kojima sam ja govorila u roku od 120 Pa vas pitam ako zakon bude donesen u ovoj sjednici negdje tamo u ožujku znači vi već sada namećete obvezu jedinicama lokalne samouprave koje do sada nisu trebale imati ta vijeća da u svom proračunu osiguraju sredstva za rad tih vijeća. Hvala. Odgovor na repliku kolega Kolman. Izvolite. u navedenim gradovima doprinese efikasnijoj alokaciji sredstava za kulturu. Vi ste nabrojali nekoliko milijuna kuna koje grad Petrinja izdvaja za razne varijante za ono što je kultura ili se gura pod kulturu, osnivanje jednog ovakvog vijeća bi vjerojatno moglo doprinijeti do toga da taj novac bude efikasnije i kvalitetnije upotrjebljen. Namjerno sam pročitao tih 7 gradova nakon što ih je zamjenik Šipuš već jedanput nabrojio upravo zato da nabrajajući njihova imena pokažem da se radi o ozbiljnim gradovima o ozbiljnim gradovima u RH i da je neozbiljno da takvi gradovi nemaju kulturna vijeća i u tom kontekstu naravno čini mi se ovaj prijedlog apsolutno opravdanim. Što se tiče vašeg pitanja zašto ne i gradovi sa 10 tisuća stanovnika? Ja vam mogu samo odgovoriti zašto ne. Zašto ne. Kulturno vijeće je nešto što bi jedan grad koji se smatra gradom vjerojatno trebao imati čak i ako ima 10 tisuća stanovnika. Tako da je to pitanje do koje razine ćemo ići. Ali ja se tu mogu složiti, zašto ne i za 10 tisuća stanovnika. Što se tiče roka od 120 dana tu se mogu složiti da je to vjerojatno nešto s obzirom na proračune o čemu bi trebalo razmisliti apsolutno. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem. U ime kluba HDSSB-a Boro Grubišić. Izvolite kolega. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Hvala i na želi da mi pomognete s olovkom ali snašao sam se ja kod HDZ-a. Naime, zašto ne i općine? Općina Gačin ima 8 kulturno umjetničkih društava. Folklorni ansambli, muške pjevačke skupine, ženske pjevačke skupine, amatersko kazalište i ne znam ni ja što sve ne. Pa zašto ne bismo svih 435 općina osnovali kulturno vijeće. Pa Hrvatska je kulturna zemlja, poznata po kulturi tradicija, europska stara. Zašto ne bih svih 125 gradova? Pa nećemo u 10, 20 tisuća gledati, sad zašto 10 ili 20, imamo mi Kutjevo sa 5 tisuća stanovnika najstariji grad gotovo u Hrvatskoj osnovan 1232.godine i Kutjevo nema kulturno vijeće, a Požega ima. Pa nije red. Osim toga, zašto ne bismo opteretili proračune proračune jedinica lokalne samouprave i regionalne sa novim nametima, zašto ne bismo nametnuli i gradovima od 5,10,15,20,50 tisuća da imaju nove namete sa kulturnim vijećem. Zašto ne bismo promijenili rastavni veznik ili kada govorimo 5 ili 7 članova kulturnoga vijeća, što u zakonu postoji ili ako može biti 5 i može biti 7. Zašto 5 ili. U zakon se ne piše ili, onda ostavljate slobodan prostor da može biti ovo ili ono, ili 5 ili 7 ili 6. Prema tome, Prema tome, Zakon o kulturnim vijećima odnosno kako se to točno zove Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o kulturnim vijećima treba dopuniti, zaista ga treba dopuniti i treba ponovno na ove naše klupe doći. Eto predvidjelo se osnivanje nova dva vijeća pri Ministarstvu kulture, jedno se bavi se bavi područjem financiranja međunarodnih projekata, a drugo je posebno vijeće za kulturni i umjetnički amaterizam. Ja se baš pitam kako je uopće opstajao kulturni i umjetnički amaterizam i evo i ja pjevam u muškoj pjevačkoj skupini Starotopoljani, ne znam kako smo uopće opstali bez kulturnoga vijeća Općine Andrijevci Donji. Valjda ćemo sad imati i bolji repertoar, bolje ćemo i pjevati, a valjda ćemo i financiranje imat bolje. Osim ako nam kulturno vijeće ne odnese i to malo novčića što dobivamo od općine Donji Andrijevci. Pa ja mislim da ne bi bilo loše, ovdje nema kolege Kolmana, da se uloži i amandman kada je već tako, da kulturna vijeća djeluju bez naknade i bez nagrade. Svi članovi, bilo ih 5 ili 7, kako piše ovdje lijepo sa ovim rastavnim veznikom ili. Još jedan amandman, da svi članovi kulturnih vijeća djeluju bez naknade i bez nagrade jer su oni kulturni entuzijasti i žele se baviti s tim, žele biti članovi kulturnoga vijeća. Od države Hrvatske pa do gradova 10,20 ili pak općina 429, imamo još jednu novu prema čini čini mi se nekom ovdje iz SDP-a promjena granica općina. Dakle oko 430, to se nikad ne zna koliko općina ima u Hrvatskoj. Takve stvari koje se ovako donose i to je jedna mala kap, koliko piše 100 tisuća eura, da skratimo to. A stara je narodna poslovica rekla "kamen po kamen palača, zrno po zrno pogača". Dobro je kad se teče, kad se stvara, ali kad se rastačem, kad se troši zrno po zrno ili 100 tisuća po 100 tisuća eura ili 750 po 750 tisuća kuna onda nije dobro jer to ni Švicarska država izdržala ne bi ovakva nekakva proširenja, preinačenja zakona, dopune ili kako se to već sve ne zove u ovom nomotehničkom smislu. O gradovima koji su ovdje spomenuti i nalaze se negdje i imaju broj stanovnika preko 20 tisuća, pa dobro, lijepo je da se spomenu ovdje i da možda time zapravo dobiju se neki poeni u Petrinji, Virovitici, Sinju, Požegi, Kutini, Križevcima itd. koja do sada nisu imali kulturna vijeća, a eto sad će ih imati Ali pitam se, kako je i rekla u jednoj replici čini mi se gospođa Tireli tko će isfinancirati sve to. ako idu izbori u roku od 3,5 mjeseca, otprilike 19. svibnja ove godine, kako će se uključiti u proračune financiranja kulturnih vijeća kada su proračuni usvojeni ili pak i nisu usvojeni kao u Slavonskom Brodu, onda može povjerenik SDP-a donijet takvu odluku, u Brodu ali u drugim gradovima koji imaju više od 20 tisuća stanovnika ne mogu. Legalizacija sukoba interesa o kojoj je govorio gospodin Mesić gdje se zaista opširno osvrnuo na rasprave koje su prethodile donošenju i predlaganju ovih dopuna zakona, pa ja mislim da je toga uvijek bilo i bit će i ne samo dok je dok je i nas i Hrvatske nego Boga i svita ili kako se to negdje kaže. Prema tome, teško ćemo mi izbjeći takvu stvar, sukob interesa jer kako sam već rekao prije, a da ponovim, mala smo mi zemlja gdje se interesi ne bi ispreplitali pa bilo u kojem obliku, privatnom, poslovnom, rođačkom i ne znam kakvom sve ne, a sve se to reflektira ne samo na kulturu, ovaj puta govorim o kulturi, nego i na javnu nabavu i na koncesije dobivanje i na sve ostalo, pa prema tome to j teko i u kulturi. Ne može kultura pobjeći od sukoba interesa kao nijedno drugo područje u ovoj državi. Jasno da nam je cilj da to bude zaista zero ili barem blizu tome, kako ono voli netko reći nulta tolerancija sukoba interesa ali to je teško zamislivo i izvedivo pa i ovim zakonskim prijedlogom, impossible. No zbog toga smo u dvojbi što učiniti kod glasovanja s ovim zakonom. Jasno da su uvijek bili interesni klanovi, bile su grupacije, bile su interesne grupe koje su imale svoje ljude, infiltracija itd. u vijećima kulturnim tako da što reći. čekat ćemo drugo čitanje pa ćemo onda i odlučiti. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Repliku ima kolega Zlatko Komadina. Zahvaljujem gospođo predsjednice. Pa ja sam htio zamoliti kolegu Grubišića da ne pojednostavljuje do zapravo da tako kažem do razine uvrede članova upravnih vijeća, odnosno kulturnih vijeća. Pa nisu valjda svi ljudi u Hrvatskoj koji su u kulturnim vijećima samo zbog naknade u kulturnim vijećima. Valjda ti ljudi su tamo da bi svoje profesionalno znanje i svoje iskustvo dali u službu javnog interesa, a kolega Grubišić bi mi mogao reći da li u Osječko-baranjskoj županiji i gradu Osijeku gdje njegova stranka obnaša vlast da li su ti članovi bez naknade. Hvala lijepo. Kolega Komadina, u Rijeci je još uvijek karneval. Naime, ja nisam iz Osječko-baranjske županije negoli iz Brodsko-posavske pa pa ja čak to toliko dobro radi Kulturno vijeće u Slavonskom Brodu da nisam ni znao da postoji. Toliko su tihi, mirni, fini da evo ja ne znam, a za Osijek zaista ne znam. Evo hvala lijepo.

Nije bilo puno prigovora oko sukoba interesa na rad kulturnih vijeća. Bilo je na više tisuća programa svake godine je bilo jedan, dva ili tri prigovora. Međutim, naravno da se to na neki način nije moglo do kraja izbjeći. No međutim, valjda je tendencija da idemo prema boljem i glavnu argumentaciju za tu moju tvrdnju ne tvrdim sam po sebi ili zbog toga što sam radio više više od deset godina u Ministarstvu kulture, nego crpim iz rasprava ljudi koji su sudjelovali u javnoj raspravi. A što se tiče kako ćete vrlo jasno vidjeti da li se to realiziralo vidjet ćete već nakon prvih odluka tih vijeća. Potpuno će vam biti jasno kad vidite koji su programi, programi podržani. A ne znam, s obzirom da ste vi posebno zainteresirani za Slavoniju i Baranju i ja za cijelu Hrvatsku vidjet ćete onda koliko će programa biti, proći i kako su prošli programi iz pojedinih djelatnosti pa ćete vidjeti onda da li ovo što sam govorio ima rezona ili nema rezona. Možda će vam onda biti jasnije da li podržati zakon, ove izmjene i dopune ili ne podržati. **Zgrebec, Dragica Gospodine Mesić, kako ste se vi brinuli o cijeloj Hrvatskoj to mi svi dobro znamo dok ste vi bili u Vladi i zamjenik ministra. pardon ministar čak. O oprostite, nisam ni znao. Toliko ste bili samozatajni. Naime, vama je očito poznato u svezi sukoba interesa i toga jer ste bili na on the face of the place – na licu mjesta. Hvala lijepo. Kolega Grubišić, ne morate komentirati što je bio i kakav je bio ministar naš kolega Mesić. Izvolite kolega Mesić, povreda Poslovnika. Povrijeđen je Poslovnik gospođo potpredsjednice članak 216. Doduše gospodin Grubišić je točno rekao da sam ja samozatajan. Taj dio je točan, ali čudi me baš da evo ima potrebu prozvati za jedan sektor u Vladi Republike Hrvatske koji mislim da je funkcionirao vrlo dobro. Posebno sam ponosan na doprinos Ministarstva kulture u vrijeme kad sam u njemu radio upravo u području Slavonije i Baranje. Posebno sam bio ponosan na to kad je recimo bećarac upisan na listu nematerijalne kulturne baštine. Posebno sam ponosan i na projekt Vukovar – Vučedol – Ilok koji se i sada radi u Ministarstvu kulture tako da stvarno mislim da nije bila korektna vaša izjava gospodine Grubišić. Hvala lijepa. Mi i dalje pod povredu Poslovnika polemiziramo. Ali sad i Boro Grubišić ima povredu Poslovnika, a niti je ovo bila povreda Poslovnika. Sad ćemo čuti u čemu je povrijeđen Poslovnik. Uvažena gospođo potpredsjednice, ja koristim isti članak 216. a u svezi toga, a u njemu piše: "Zastupnik se u svom govoru ne drži teme o kojoj raspravlja." Dakle, ja nisam govorio gospodinu Mesiću niti da je on prema Slavoniji bio škrte ruke, a on o tome govori. Evo, dakle članak 216. On je bio odličan ministar i dobro smo mi surađivali. Ali rekao sam da je bio dobro upućen s obzirom da je bio ministar u svezi svega onog što je govorio. Ja nisam time ništa povrijedio Poslovnik a poglavito sukobe interesa. A niste sada vi u skladu sa Poslovnikom rekli što je to povreda Poslovnika jer i kolega Mesić nije govorio kakav je on bio ministar a vi ste ga ocjenjivali. Hajdemo mi dalje sa raspravom. Kolegice Tireli, izvolite.

čuli smo već dosta toga vezano za ovaj zakon. Više-manje vrtimo se oko istih tema. Međutim, evo otegne se nama 10, 12 članaka novog zakona i o tome pričamo. Šteta da nije i on usklađivanje sa EU i sa EU i direktivama. Vjerojatno bismo ga onda brže donosili i bolje nešto znali kao što smo recimo jučer znali kada pričamo o Zakonu o tržištu električne energije. No dobro. Cijelo vrijeme raspravljamo o tome koliko je teško, odnosno ove su izmjene najvećim dijelom donešene zbog toga što nam je problem naći članove kulturnog vijeća, dakle koji nisu u sukobu interesa. Do sada smo imali 6 kulturnih vijeća pri ministarstvu, sad ih imamo 8. Znači novi je kulturni i umjetnički amaterizam i Vijeće za financiranje međunarodnih projekata što znači da nam za svih tih 8 kulturnih vijeća ako se zadržimo na ovih 5 treba ukupno 40 ljudi. Uistinu ne vjerujem da u Hrvatskoj nemamo 40 sposobnih, kvalitetnih, dobrih, kulturnih djelatnika koji bi mogli s obzirom na ono što su ostvarili u svom životu svatko od njih, odnosno po 5 njih sjediti u jednom od ovih vijeća koje zakon predlaže. To je što se tiče vijeća pri Ministarstvu kulture. Problem sa općinama i gradovima kudikamo je veći i slažem se u tom dijelu sa kolegicom Anom koja je prije upozorila na te probleme. U općinama zasada djeluju odbori za kulturu pri općinskim vijećima. U gradovima isto tako djeluju ti isti odbori za kulturu i možemo ih u jednom dijelu smatrati upravo tim kulturnim vijećima. mislim da ćete se složiti gotovo svi vi sa mnom kada kažem da upravo ti odbori i upravo ti ljudi koji su u tim odborima često nemaju ama baš nikakvog alata da utječu na to koje će se kulturne manifestacije događati u određenom gradu ili u određenoj općini. ti su članovi napisani deklarativno samo zato da bi se zadovoljila forma i iz vlastitog iskustva govorim da se je recimo dodjelom lanjske godine potrebnih sredstava za kulturu jedan gradonačelnik došao pred upravo taj odbor koji čine 19 članova u jednom gradu sa spiskom onih koji su se javili na natječaj tko će se financirati sa kojim iznosom. Dakle, to je naša istina u velikom broju općina ili gradova tako funkcioniramo. Imamo svijetlih primjera međutim i u tim svijetlim primjerima da tako kažem gdje ti članovi odbora mogu mogu samostalno odlučivati o određenim kriterijima i dodjeli određenih proračunskih sredstava za određene manifestacije dolazimo do situacije da se u jednom mandatu uvijek jedni te isti projekti ponavljaju, da uvijek jedni te isti ljudi dobivaju potrebna sredstva, a da svi novi često i odlični projekti ne dolaze na red jer novaca jednostavno nema. Ovo je sigurno još jedan trošak za jedinice lokalne samouprave. Svakako bi sa zakonom trebalo pričekati da ide u primjenu tek sa 1.01. sljedeće godine. U petom mjesecu imamo lokalne izbore, ukoliko ide prije toga može se dogoditi da određeni načelnik, gradonačelnik napravi kulturna vijeća, novaca nema na pozicijama za kulturu planiranih za ovaj izdatak i mislim da biste kao predlagatelji o tome ipak isto tako trebali voditi i računa. Ono što mi nije jasno Vijeće za financiranje međunarodnih projekata u objašnjenju stoji da se to u novonastalim okolnostima vrlo je bitna stručna pomoć u području financiranja međunarodnih projekata što nije bilo stavljeno u zadaću nijednom vijeću pa bih molila evo da mi u ime predlagatelja kasnije u svom obraćanju objasnite da li to znači da će to vijeće pomagati u realizaciji, odnosno pisanju ili slaganju da tako kažemo pretpristupnih fondova ili ste možda razmišljali u kontekstu da bi to vijeće bilo dobro upravo iz razloga što smo prije čuli da ima jako puno natječaja koji su raspisani, a vezani su za kulturu da onda možda to vijeće ima zadatak na neki način kulturne ustanove obavijestiti ili na jednom mjestu napraviti dakle koji su to natječaji na koje se eventualno kulturnjaci mogu i smiju javiti. Evo, osobno drago mi je da se pogotovo napravilo Vijeće za kulturni i umjetnički amaterizam jer smo svjedoci svi mi da upravo amaterski klubovi i udruge koje se bave kulturom jesu aktivni, da sve više i više zauzimaju kulturni prostor i to ne samo u malim općinama, ne samo u malim malim gradovima nego dapače da su vrlo aktivni na područjima županija, da učestvuju u realizaciji vrlo velikih projekata jer su očito naučili kako se to radi i evo pokazali kako bi se smjelo i moglo. Još jedanput mislim da pričajući o problemu za pet članova, odnosno sedam koliko ih bude vijeća pri Ministarstvu kulture, mislim da jednostavno ne stoji jer mislim da nisu baš svi koji se bave kulturom vlasnici nekakvih institucija koje obavljaju kulturnu djelatnost, a opet s druge strane smatram da imamo itekako dobrih ljudi, kvalitetnih ljudi pod uvjetom normalno da polako pokušavamo taj nekakav nepotizam i tu nekakvu ustaljenu kulturu što se tiče dijeljenja sredstava za kulturu možda evo izbjeći ili zaobići. Hvala. Hvala vam o kojim ste vi odborima za kulturu govorili, odnosno razumjela sam ja vas što ste vi nama htjeli ovdje reći ali ja ću uistinu govoriti iz jedinice lokalne samouprave iz koje dolazim i praksom kojom mi radimo. Dakle, Odbor za kulturu je radno tijelo Gradskoga vijeća. I Odbor za kulturu ne donosi prijedlog kod javnih potreba za kulturu, dakle kulturna vijeća donose prijedlog programa koji će se financirati i iznos novaca a oni postoje sastavni dio proračuna grada Rijeke. Nama zaista kulturna vijeća ocjenjuju programe i kažu s koliko novaca se ti programi moraju financirati. Primjer radi, lani se za proračun 2013. godinu javilo 900 programa u gradu Rijeci. Ja zaista mislim da jedan odbor za kulturu ne bi mogao proučiti i odrediti koji programi su za sufinanciranje i sa koliko novaca, i zato smatram da nama kulturna vijeća itekako trebaju i u tom smislu, ja ne znam zaista vaše iskustvo jer ja mislim da je nama kulturna vijeća jako trebaju i da su ona zapravo dobra da ih imamo kao što je recimo kod javnih potreba u sportu, Riječki sportski savez daje prijedlog financiranja javnih potreba u sportu. Ja mislim da je to korektno jer to su zapravo stručni ljudi koji najbolje znaju što treba financirati i u kulturi i u sportu. Odgovor na repliku, Nansi Tireli. Ja pričam o onima malim općinama jer cijelo vrijeme protežemo pitanje kako bi bilo dobro da i te općine i ti mali gradovi znači gradovi sa manje od 20 tisuća stanovnika imaju ta kulturna vijeća. Prvo i osnovno ono što sam htjela reći jeste da će to biti financijsko opterećenje a drugo sve se ove zadaće na neki način u tim malim općinama odvijaju upravo preko tih odbora za kulturu. Ja vam sad govorim iz iskustva općina koja ima tri, tisuće stanovnika, ima Odbor za kulturu gdje ti članovi koji sjede u odboru donose upravo te programe koji su potrebni ili kulturni ili sportski programe koji bi trebali biti zadovoljeni od tog proračuna koji je tako svaki dan sve manji i manji. Dakle ako imamo sad kulturno vijeće koje bi trebalo o tome odlučivat, znači imamo opet trošenje određenih sredstava, u većini slučajeva članovi odbora jesu volonteri po ovom zakonu tu ovdje pište da članovi kulturnih vijeća imaju naknadu, o toj naknadi opet odlučuje načelnik, gradonačelnik ili župan. Prema tome to su sve ti neki troškovi gdje u tim malim jedinicama lokalne samouprave jednostavno treba biti i ne možemo to stavljat u isti kontekst kao sa gradom Rijekom, sa Splitom, sa Zagrebom ili ne znam sa Ministarstvom kulture, a taj jedan isti zakon odnosi se upravo na sve ove nivoe.

Ono što ste vi govorili u potpunosti shvaćam. Kako? Teško je da ne funkcionira ni tih 550 lokalnih jedinica, a kamoli kada zakompliciramo stvari ono u samoj srži. Točno je da odbori za kulturu mogu obavljati poslove koji su namijenjeni kulturnim vijećima. Oni koji su se bavili kulturom, koji znaju na koji se način donose odluke u manjim gradovima što će se financirati, na koji način će se financirati. Primjerice zar itko misli da u jednom Čakovcu ili u još nekom manjem gradu ima toliko ljudi stručnih koji će sjediti u Odboru za kulturu, treba isto tako trebaju stručni ljudi biti u odboru za kulturu, zašto bi tamo bili nestručni ljudi i onda još imaju kulturno vijeće. Sasvim sigurno i jednu stvar o kojoj ste govorili a to je da prije izbora lokalnih ovih bilo bi politički nekorektno i gospodarski nekorektno ustanoviti ta vijeća zbog toga što prvo nema u proračunu novca drugo vlasti koja će u mnogim lokalnim jedinicama neće više obnavljat tu obvezu koju obavljaju sada. Zato treba sasvim sigurno imati datum 1.1.2014. godine. Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, gospodine zamjeniče ministra sa suradnikom. Ja ću svoju diskusiju zapravo govoriti s aspekta moje lokalne jedinice lokalne samouprave, s aspekta grada Dubrovnika odnosno kao zamjenica gradonačelnika koja obnaša i ovo područje Naime mislim da su kulturna vijeća stvarno jedan odličan iskorak u smislu i transparentnosti i demokratizacije financiranja a isto s druge strane depolitizacije. Zašto to kažem? Upravo zbog toga što je uloga kulturnih vijeća u procesu donošenja, ubiti uključivanje i civilnog društva, uključivanje i drugih drugih nekakvih predstavnika strukovnih udruga odnosno nezavisne scene. Kako je vrlo bitan ovaj zakon za cjelokupni sustav financiranje upravo je izmjena ovog zakona pa i ova današnja treba biti zapravo u smislu poboljšanja. Evo danas smo čuli primjere sumnje u to poboljšanje ali isto tako nismo čuli prijedloge za poboljšanje koje bi se mogle prihvatiti u tom sektoru. Što se tiče samih članova kulturnih vijeća oni mogu u svojim ocjenama prihvatiti financiranje, zatim prihvatiti financiranje ako ima sredstava u proračunu odnosno ne prihvatiti. Prema tome navodi se ovdje i prije da takve osobe koji su članovi kulturnog vijeća trebaju biti stručni, trebaju biti pravedni, trebaju biti korektni. Međutim slažem se sa svima onima koji su diskutirali da je vrlo teško izbjeći subjektivnost kod takvih ljudi. To je jedna ljudska karakteristika koju je teško izbjeći. Prema tome u ovom slučaju kada govorimo o sukobu interesa s jedne strane ako imamo potrebu da imamo struku, stručne ljude u tim kulturnim vijećima, s druge strane da budu pravedni da ne ulaze u sukobe interesa onda držim da je to za sada ovakav način koji je predložen prihvatljiv. Ako mi netko pokaže drugi način, drugačiji način moguće rješenje onda ću razmišljati i o toj drugoj opciji. Za sada mi je ovo prihvatljivo. Ovo je jedan fleksibilan način da se riješi ovaj odnos između stručnosti odnosno izbjegavanja sukoba interesa. Ja pozdravljam činjenicu da je granica pomaknuta sa 30 tisuća stanovnika za one jedinice lokalne samouprave koje imaju 30 tisuća stanovnika na 20 tisuća stanovnika da formiraju da formiraju kulturna vijeća. Međutim kulturna vijeća tako sam shvatila, neka me zamjenik ministrice ispravi ako sam to krivo shvatila, ne moraju biti pet kulturnih vijeća i ne znam koliko, može biti i jedno kulturno vijeće u maloj sredini. Naravno da će biti odabir članova kulturnih vijeća takav da će zadovoljiti sve resurse. Isto tako što se tiče broja koji predlažete da se ide sa pet na sedam, tu se ne slažem, tu bi možda mogli ostati pri jednakom broju koji je bio do sada jel mislim da takav broj ako imate više kulturnih vijeća da takav broj može zadovoljiti onu ulogu koju imaju. I sada kada gledamo u praksi što se radi, razmatraju se ocjene koje su pristigle prijavom na poziv javnih potreba u kulturi i nakon toga ocjene se prihvaća lokalna samouprava odnosno Odjel za kulturu i na temelju toga donesu se predlažu se zapravo mjere koje se predlažu prema gradskom vijeću. Na taj način je nama kao lokalnoj samoupravi puno lakše jer političari mislim da nisu kompetentni da odlučuju o kulturi da je bolje zapravo i na ovaj način ja smatram da su kulturna vijeća olakšanje lokalnoj samoupravi. Prema tome ja bih rekla govorili smo da li je to opterećenje za lokalnu samoupravu? Ja bih rekla da je ovo poticaj jačanju ljudskih kapaciteta na lokalnoj razini, a kapacitet je čovjek u biti. Bilo je govora čemu vijeće za fondove i pitamo se koliko novca će se tada potrošiti i za to vijeće? Da li smo se pitali ono suprotno, što može, koliko se može povući iz europskih fondova ti ljudi za pojedina područja u kulturi? Prema tome, završno podržavam ove izmjene i dopune iz svih onih razloga koje sam navela, a što se tiče sukoba interesa ako netko predloži drugačija rješenja možda kroz drugo čitanje. Hvala lijepo. replika. **Mesić, Jasen (HDZ)** Ma ne bih se složio uvažena kolegice da nije bilo drugih prijedloga. Je, to je ili brža rotacija članova vijeća u godinu, dvije da budu u vijeću tako da mogu dati onda svoje prijedloge programa u to vijeće i drugo da strukovne udruge biraju članove vijeća. To može biti drugi prijedlog. A što se tiče o tome da su vijeća donijele pozitivne efekte odlučivanja u kulturi, apsolutno se slažem. Inače kažu da je najbolje i najdemokratskije odlučivanje o programima u kulturi onda kada o njima odlučuju udruge. Recimo Društvo prijatelja dubrovačkih starina i bilo bi puno bolje da oni uvijek odlučuju o sredstvima koja se prikupe od baštine i onda se moraju sufinancirati u baštinu naravno uz provedbu javnog natječaja. Tatjana (SDP)** Kolega Mesić govorili ste o brzoj rotaciji, vi znate način na koji se biraju kulturna vijeća da je to proces koji ide od javnog poziva do zapravo potvrde preko gradskog vijeća, govorim o jedinicama lokalne samouprave. prema tome to je proces takva brza rotacija, mislim da nije rješenje za ovaj problem o kojem ste govorili. **Zgrebec, Dragica Uvažena kolegice, radi se o tome da smo napravili jedan korak unatrag. Kaže se ovako "član vijeća koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju" ponovit ću jer se ne shvaća "koji ima udio u vlasništvu ili sudjeluju u upravljanju pravne osobe", te osobe nisu mogle prije sudjelovati. To vam je ono direktor Dramskog kazališta Gavele prenosim ne na Dubrovnik ali to se isto tako može i na dubrovačko kazalište, izlazi iz dvorane kada se govori o proračunu kazališta i tada njegove kolege koje sjede 4 godine s njim odlučuju. To je farsa. Kako će to odlučiti? Tad neće ili recimo ja ne znam bio sam od prvih dana kada je osnovano Kazlište Lero koje je začetnik mnogih odličnih stvari u kazališnom životu Hrvatske od godina mladog Teatra u Dubrovniku kojeg nažalost više nema, ako sjedi tamo predstavnik tog teatra hoće li se Davor Mojaš hoće li se prema njemu postupati kao da ga nema. On je prisutan u toj dvorani mada fizički njega nema. Govorim ovdje, previše govorite apstraktno, kažete mi smo, napravit ćemo to da politika čim manje odlučuje. Vi mislite da se u gradu Zagrebu u bilo kojem vijeću, odboru bilo što napravi, a da o tome ne odlučuje Bandić, a kasnije Ljuština, bilo koji da je …. Pa svi ste tako i sa Dubrovnikom, vi mislite da u Dubrovniku gradonačelnik ne utječe na odluke. Stvar je u tome dal ćemo mi potrošiti više novaca i stvar je u tome dal ćemo zakomplicirati i dal je to toliko važna stvar da u ovom trenutku donosite prije izbora taj zakon. Ja ne vidim svrhe. Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepa. Pa gospodine, mi smo napravili upravo depolitizaciju što se tiče javnih potreba u kulturi preko kulturnih vijeća, čak toliko da ne odlučuju samo o programu u onom vremenu kad se odlučuje o programu nego čak tijekom godine kad dobijemo, zaprimimo nekakav zahtjev bilo civilnog društva, bilo koje druge udruge itd. i tada sve to prolazi kroz kulturna vijeća. Prema tome, mi smo stvarno napravili pravu depolitizaciju što se tiče ovih odluka. Hvala.

pa ću to sada reći što sam mislio reći pod povredom Poslovnika. Prvo bih zamolio kolege laburiste i laburistkinje da mi ne zamjere jer su mi jako simpatični i dragi, ali moram priznat da im zavidim jer se vidi da vi niste nikad obnašali vlast ni u jednom gradu, općini ili županiji tako da o tome znate sve i to je vrlo dobro kad, u pravilu je to hrvatska praksa da se uvijek tuđi posao bolje radi, pogotovo ako ga nikad nisi radio. Drugo što sam htio reći da kultura je nadogradnja, jest da je nadogradnja kao i neke druge djelatnosti nije bazična proizvodnja makar se kultura isto proizvodi i i ona ne može se tretirat kao klasični trošak. Klasičnim troškom u smislu bacanja novca se može tretirat samo da prostite onaj tko je siromašan duhom i nitko drugi. A da ima devijacija recite mi polje ili sferu čovjekovog rada ili života u kojem nema devijacija. Naime, trošak je cijela rashodna strana proračuna Republike Hrvatske i cijela rashodna strana proračuna svih gradova, općina i županija u Hrvatskoj, sve je to trošak. Ali zakonski definiran što, zašto i kako. I zato ne mogu prihvatiti kvalifikaciju pogotovo da sam rekao vas iz sredine ove sabornice, da su ti ljudi u kulturnim vijećima tamo samo zato da bi bili zbog naknada. Naravno da u svakom žitu ima kukolja, to naravno da ima, ali čisto sumnjam da ovdje govorimo o većinskom udjelu kukolja. I nije točno što ste rekli da se isti zakon odnosi na sve, ne odnosi se. On drukčije uređuje pitanja, jednima naređuje i nalaže da imaju kulturna vijeća, sad se još to proširuje za ovih par, a drugima daje mogućnost da ih imaju. Može ih imat tko god hoće i općina sa tisuću stanovnika može im dat naknadu, to je sve stvar samoupravnog odlučivanja. samoupravnog odlučivanja. Mislim svrha kulturnog vijeća je da ocjenjuje i procjenjuje pristigle ponude za financiranje programa javnih potreba u kulturi s obzirom da se radi o iznimno velikom broju, al ne samo kvantitativno, pogotovo kvalitativno. Uz dužno štovanje, ja sam diplomirao termoenergetiku, nisam baš siguran da bi mogao ocijeniti izvedbu filharmonije itd. Nisam siguran, vjerojatno ne bi, ili ili nečega drugoga. Prema tome, daj dijete majci. Dal su to najbolji ljudi, vjerojatno ima i boljih negdje, da li ima utjecaja politike, vjerojatno ima, u većini znam sigurno da nema. A A da u konačnosti netko mora donest odluku, odluku donosi tu vijeće, cijenjene gospodo i dame koji ste govorili. Ne donosi odluku gradonačelnik. Te potrebe idu van kao prijedlog Odbora za kulturu, a na prijedlog kulturnih vijeća. Gradonačelnik može i ne mora dat neko mišljenje ili sugestiju ili župan i u pravilu to ne radi nijedan gradonačelnik. Barem je moja praksa takva. reći puno je tu zamjena teza. Ovo 20000 do 30000, odnosno 30 na 20, mislim ja sam na odboru rekao za samoupravu da mogu prihvatit ako to nekog veseli, međutim to je norma koja nije potrebna bila jer ti su i sad mogli imat ako su htjeli, ali ajde ovo ako se smatra nekom inicijativom da se u nekim sredinama koje možda ne brinu dovoljno, nazovimo to tako, da se malo inicira da se ti kulturni djelatnici angažiraju da bi to išlo malo bolje, više ili tako. Međutim kažem, ja nisam pobornik uređivanja od strane Ministarstva pravila igre u gradovima i općinama jer inače me smeta ko da tamo žive neki ljudi koji ne znaju što bi sami sa sobom pa ne znaju uređivat svoja vlastita pitanja. Pa slušajte, ako neki grad npr. Slavonski Brod kao što ste vi primijetili pa ću vam poslije replicirat i ispravit vaš krivi navod, ispravit … jer ste sve krivo rekli, ne želi imati kulturno vijeće. Pa hvala ti Bože ne želi, to je njihovo autonomno demokratsko pravo, a o tome dal su pogriješili sudit će im valjda netko na izborima. … /Upadica se ne razumije./ … Pa dobro sad će ga morat imat, to je drugo. A što se tiče povrede Poslovnika što sam prije rekao, vi gospodine Grubišiću ste povrijedili Poslovnik jer ste rekli gospodinu Jasenu Mesiću da je povrijedio Poslovnik a koji nije povrijedio Poslovnik te ste vi povrijedili Poslovnik. I to svi ovdje znamo u ovoj Sabornici. To svi znamo. Kao što ste meni replicirali da prostite bez veze. Ja sam točno rekao. Vi ste sve krivo htjeli čut. Vi ste govorili u ime kluba ako se ja dobro sjećam. A kad govorite u ime kluba govorite u ime vaše partije da prostite, a kad govorite u ime partije onda govorite i tamo gdje vam je partija na vlati. Ja nisam rekao Slavonski Brod nego sam doslovno rekao gdje vaša stranka obnaša vlast a to su Osijek i Osječko-baranjska županija. To sam rekao. Pa onda pogledajte tu vašu praksu prije nego što drugima tumačite što trebaju raditi, pa vas opet upućujem da vidite dal' tamo imate, a imate silom zakona kulturna vijeća pa da vidite da li su bez naknade, da li su s naknadom prije nego što drugima docirate da su u kulturi samo zbog naknade. Inače ne mogu shvatit takvo šikaniranje bilo koje profesije a pogotovo ljudi u kulturi. Branko (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Uvaženi kolega, s jednom vašom rečenicom se u potpunosti slažem. Rekli ste puno je tu zamjena teza, tako. Slažem se naročito u vašem govoru. Nekoliko puta se ovdje za saborskom govornicom čula ista rečenica. Ponavljaju je i papagajski i mnogi članovi vaše stranke, a to niste nikad obnašali vlast niti u jednom gradu niste spremni za preuzeti vlast. Mi smo se pojavili zato što vi loše to radite. Da ste to dobro radili mi možda i ne bi postojali i nije točno da nismo obnašali vlast i da nemamo iskustva. Neki članovi imaju iskustva. Drugo, nije jedino iskustva za bavljenje politikom jedino iskustvo stečeno u politici. Jer da je to onda biste vi vladali čitavog života. Čemu izbori? Ne trebamo izbore. Tu je zamjena teza. Znači vaša stranka bi trebala ostati na vlasti dovijeka. To je rekao jedan predsjednik da će ostati 25 ili 30 godina na vlasti, pa ipak nisu. Došli ste vi 2000. Nešto se malo razumijem u kulturu, ne puno i znam ponešto odnose u kulturi u gradu Zagrebu a i izvan grada Zagreba i znam da politika utječe i da utjecala i prije i da će utjecat poslije i da će utjecat i kad vi ne budete više obnašali vlast. Nema neutjecajne politike. Ali govori se o tome, o iskustvu da će se sada zapravo drugi ili neki treći pod navodnicima politički ešalon će odlučivati o onome što su sada odlučivali odbori. Vi znate dobro da na Hrvatskoj televiziji je Programsko vijeće, ovo ne možemo ocjenjivati, rekli su to je treća garnitura političara. Dogodit će nam se to i u vijećima bez obzira sjedili umjetnici ili ne umjetnici kao što mogu dobro odbori obaviti posao ako su u njemu kompetentni ljudi. Pa ja sam gospodine Vukšiću uvodno rekao da bih vas molio da se ne vrijeđate jer sam znao da ćete ovako reagirati. Rekao sam samo notornu činjenicu da velika većina vas nije obnašala vlast i vi ste sad krivo rekli kad ste mi replicirali da sam rekao da vi to ne bi ni znali. To nisam rekao. I ja sam I ja sam prvi put bio izabran. Nisam završio školu za župana. Prema tome, svatko od nas bi bio sposoban ili ne bi bio sposoban. Prema tome, to vam, jeste rekli ste. Preslušajte tonski snimak. Ali Ali nastupate kao da sve znate. Samo sam to htio reći što je isto vaše pravo, naravno. Međutim, za grad Zagreb tako lako kvalificirati. Grad Zagreb je prvo naš glavni grad i najveća sredina. Ima najveću brojnost institucija kulture ima najveću institucionalnu i najveću vjerovatno van institucionalnu kulturu što će reć pravne osobe, kazališta, ne znam i ostale sve skupa što ima. Ali ima i ogroman broj i pravnih osoba i ne znam udruga i one su hajde pravne osobe koje se bave kulturom. I ovdje govorimo o onima koji ocjenjuju te javne potrebe i daju prijedloge svaki iz svoga područja. Znači oni, jedino bih se tu složio sa gospodinom Mesićem trebalo bi to više ventilirati, što što bi rekli mijenjati ih, jer kad-tad i oni pristupaju tim potrebama makar je tu klauzula da se izuzima od odlučivanja. Trebalo bi da se ne, da nema pretplaćenih na odlučivanje. To se slažem i s vama koji ste …/Govornik se ne razumije./… ali ne možemo ocijeniti da je to loše. To je dapače, uvedena su kulturna vijeća i odbori za kulturu koje gradovi ili općine imaju upravo da ne bi politika sve odlučivala, da ne bi gradonačelnik davao prijedlog kome će i koliko novaca. Mislim da, a sad ima čujte što sam rekao kukolja ima svuda. da oni gradovi koji hoće mogu uvesti kulturna vijeća, koji neće ne moraju. Ne, ne mogu jer je zakon točno rekao da gradovi do sada sa 30 i županije moraju imati, a sada mijenjamo to sa 20 i ovo, a mogu i oni koji hoće. Ali ipak postoji ograničenje. Dakle, zakon je točno propisao. Još nešto. Rekli ste da smo mi puno teza zamijenili tu. Kulturna vijeća su dobro došla i nitko od nas nije ovdje raspravljao o tome da ona nisu potrebna nego da je zaista ove promjene koje su predložene a dali smo i neka poboljšanja i neke druge prijedloge govore u pravcu toga da nije trebalo u ovom trenutku doći do promjene ovoga zakona s tim više što ste vi spominjali neke odbore. Ja više ne znam. Ja samo znam da postoje kulturna vijeća u gradovima, općinama i županijama. Postoje upravni odjeli koji na prijedlog kulturnih vijeća donose programe, predlažu programe javnih potreba ispričavam se i gradska vijeća odnosno županijske skupštine koje usvajaju programe javnih potreba. Mislim da i to vi znate, vi ste dugovječni župan bili i znate taj postupak. Dakle, ništa tu nije nepoznato. I sad smo se uhvatili oko ovih kulturnih vijeća koje kažem opet kažem mi smo za kulturna vijeća, ali u ovom trenutku ove promjene koje se donose gdje se omogućuje da ipak u njima sudjeluju i ljudi koji imaju eventualno tvrtke, nakladničke kuće, privatna, javna kazališta oni koji mogu direktno utjecati svojim prisustvom, nazočnošću na tom kulturnom vijeću u odabiru u tome se mi protivimo **Komadina, Zlatko (SDP)** Pa gledajte gospođo Roksandić nisam ja u pravu zato što sam nešto bio, ja ću tek biti u pravu ako budem. Kao što će i kolege Laburisti biti u pravu ako ih prepoznaju jel' tako. Prema tome, jasno sam rekao da je ovaj zakon i prijašnji zakon ne ovaj je stavio kategoriju gradova i županija koje moraju imati vijeća, a svima drugima je ostavio mogućnost da mogu imati vijeće. Pa prema tome što tu ne razumijemo? Ovi moraju, središta županija i preko 30 tisuća, sada i ovi od 20 jel' ako se usvoji ovo, a ostali su svi mogli imati. Nitko nije branio Slavonskom Brodu da ga ima i prije, sad će ga vjerojatno morati imati, dakle ima preko 20 … /Upadica se ne razumije./… Pa dobro imaju, pa neka imaju. Pa što se onda gospon Boro Grubišić buni? **Zgrebec, Dragica (SDP)** Završna riječ u ime predlagatelja zamjenik ministrice kulture gospodin Berislav Šipuš.

posebno bi upozorio da se ne zove Šikuš nego Šipuš, to bi bilo isto dobro da se ispravi pa ćemo vjerojatno u drugom čitanju i za vrijeme drugog čitanja se obratiti s našim objašnjenjima i pojašnjenjima svega onog što se tiče ovih primjedbi i vaših zamjerki. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. Glasat ćemo naknadno.